idemo dalje. - a)Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. - b)Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predlagatelj: dostavila je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Prijedlog akata primili ste na klupe. Raspravu je proveo Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Hvala lijepa. Onda otvaram raspravu. U ime Kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Dražen Đurović. Izvolite.

Mi smo raspravljali i u izmjenama Zakona o HANFI koji su bili na dnevnom redu preksinoć uz relativno oskudnu raspravu i tada smo smatrali da su te izmjene posve nepotrebne jer je HANFA do sada radila dobro, solidno, stabilno je nadzirala čitav nebankarski sektor Republike Hrvatske izložili smo niz opaski i primjedbi na predložene izmjene Zakona koje su još prijedlozima odbora dopunjene jer su bile nepotpune i također je u tom raspravi izneseno jedan zakonski vakuum u kojem se našla HANFA jer nema upravu i znači prihvaćene prihvaćene su izmjene Zakona o HANFI kojima se uspostavlja upravno vijeće umjesto uprave HANFA-e i ovdje je sada prijedlog novih članova Upravnog vijeća HANFA-e. MI nemamo osobno ništa niti za niti protiv ljudi niti ih znamo, niti smo ih čuli niti su nam predstavljeni, međutim, evo nekoliko napomena ukoliko ste stigli pogledati, pogledati, za predsjednika uprave HANFA-e napominjem radi nas i gledateljstva da HANFA je nakon HFB-a najvažnija institucija koja nadzire čitav nebankarski sektor Republike Hrvatske, leasing, mirovinske fondove, društva razna, sve što nisu banke u Republici Hrvatskoj. MI za predsjednika uprave HANFA-e u ovom prijedlogu se predlaže čovjek koji dolazi sa mjesta predsjednika uprave investicijskog fonda ZABA-e dakle gospodin Petar Pir Matek. Za članove uprave se predlažu Mario Radaković koji dolazi sa mjesta člana uprave PBZ obveznog mirovinskog fonda, za trećeg člana uprave se predlaže Silvana Božić koja je do 7. mjeseca 2010. obnašala dužnost predsjednika uprave društva za upravljanje selektivnim investicijskim fondovima UniCredit grupe. Za 4. člana upravnog odbora se predlaže gospođa Gordana Letica koja dolazi sa mjesta izvršne direktorice Sunce Osiguranja. I peti član upravnog vijeća koji se predlaže je gospođa Branka Bjedov-Kostelac koja jedina dolazi iz HANFA-e. E sada mi postavljamo otvoreno pitanje i Vladi i svima vama zašto mi u upravno vijeće postavljamo na čelna mjesta od 5 ljudi 4. koji dolaze sa vodećih mjesta u društvima u kojima HANFA treba upravljati njihov rad nadzirati. Zar iz javnog sektora, državnog sektora, i sektora gdje ne postoji opasnost od mogućih sukoba interesa prijateljskih veza i slično nema nije bilo nekoliko ljudi koji bi bili kompetentni i relevantni da budu imenovani u upravno vijeće HANFA-e. Dakle, ništa ne sugeriramo i insinuiramo ali postavljamo sebi pitanje smo postavili sada postavljamo i Hrvatskom saboru i javnosti radi čega se na taj način ustrojava nova uprava HANFA-e. Ovako brzo i sa ljudima koji dolaze izravno iz ustanova koje i to sa čelnih mjesta fondova koji su upravo predmet nadzornog rada HANFA-e.

i dajem na glasovanje Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Utvrđujem da je većinom glasova za sa 79 za, 10 protiv i 31 suzdržano donesena odluka o razrješenju predsjednika i članova Uprave hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Tko je za?

Ima nekih problema sa zbrajanjem? Hvala. Utvrđujem da je većinom glasova 87 za i 38 suzdržanih donesena Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.